dnevnog reda. - Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 307 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli odbori za zakonodavstvo, pravosuđe, Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav. Državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Dražen Bošnjaković će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite, državni tajniče. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, poštovane gospođe i gospodo. Pred vama je Prijedlog zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Dakle, pred vama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika, s konačnim prijedlogom zakona. Kao što znamo, ovim zakonom se reguliraju plaće svih pravosudnih dužnosnika u Republici Hrvatskoj i taj se postupak tijekom svih ovih godina na razne načine vršio obračun, čak u početku je to bilo u određenom postotku od plaća plaća saborskih zastupnika. Današnja situacija je takva da imamo plaće određene na način da se određeni koeficijent pomnoži sa osnovicom a to je osnovica koja se primjenjuje kod plaća državnih službenika i namještenika. Prijedlog koji je pred vama govori o slijedećem. Plaće bi se utvrđivale na način da osnovicu određuje posebnom odlukom Vlada, znači da nema automatizma, da osnovica bude ona koja je za službenike i namještenike nego da plaću se određuje na način da Vlada kaže osnovica za pravosudne dužnosnike je takova, pomnoži se sa koeficijentom, dodaju se one pripadajuće godine 0,5 za radni staž koje smo 2004. godine također u ovom Saboru utvrdili. I to je ukratko prijedlog ovoga zakona. Naravno, trenutak je takav da svi i dužnosnici i zaposleni u javnim službama sa plaćama u ovom društvenom trenutku doista idemo dolje i na ovakav način Vlada će voditi računa pa će morati i u segmentu pravosudnih dužnosnika također plaće spustiti na određenu nižu razinu jer svi znamo kakva je situacija u gospodarstvu a duboko vjerujem da će to biti samo za jedno kraće razdoblje. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za pravosuđe? Ustav, poslovnik i politički sustav? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažena gospodo zastupnici, cijenjeni državni tajniče. Evo, samo jednu rečenicu vis a vis one prethodne rasprave. Zastupnici kao što je netko rekao sigurno nisu žrtve sustava, nisu preplaćeni, nisu potplaćeni, nisu privilegirani ali nisu ni diskriminirani. Međutim, ovo je Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika s konačnim prijedlogom zakona. U subotnjem Vjesniku pročitao sam intervju gospodina Branka Hrvatina predsjednika Vrhovnoga suda koji je otprilike rekao, doslovce ga citiram, "Suci će dijeliti i dobro i loše s društvom.". E sad ja ne znam da li su, nazovimo ih to tako, najveći sudački autoriteti u ovoj zemlji prihvatili ovaj zakon ali tu izjavu ja bih na takav jedan način mogao shvatiti. No, bit je nešto drugo. Tko je zemlju doveo u tu situaciju da nema više za plaće ili da bolje rečeno plaće kasne i da se one moraju smanjivati? Ja tvrdim Vlada. Drugi će reći svjetska kriza. Istina, ona je tu, mi smo svjesni da neke grane hrvatskog gospodarstva su ugrožene. Na primjer, gospodin Bajs kaže da će turizam podnijeti žrtvu od minus 3%, možda možda će to biti na sjeveru u Istri i Primorju ali koliko ja vidim to će biti znatno više u cijeloj Republici Hrvatskoj, za koliko ostaje da se vidi. Izvoz isto tako. On će biti sigurno manji u godini koja je pred nama 20 pa možda i 40%. To je negdje 2 do 4 milijarde eura. Koliko je to manje PDV-a o tome možemo samo danas raspravljati. Na svjetskom tržištu novca viši su iznosi za zajmove itd. ali tvrdim da za ovu hrvatsku gospodarsku zbilju u ovom trenutku najodgovornija je ova Vlada. I ja mislim da isto tako te stvari treba tumačiti. Da li se moglo pretpostaviti pred godinu dana kada smo pisali, ili pred 6 mjeseci kada smo pisali proračun, što će obilježiti 2009. godinu? Tvrdim da je. i što je bio odgovor premijera pred recimo 40-ak dana u ovoj sabornici, sve dam, ali plaće i penzije ne dam. A danas eto raspravljamo o plaćama sudaca, a jučer je u Vladi de facto zapečaćena i sudbina sviju ostalih koji su zaposleni u javnoj upravi. I zato ja osobno kada je riječ o upravi, mislim da bi taj vrući kesten mislim da bi trebalo iz Sabora ponovo vratiti Vladi. Što je naš najveći problem u ovom trenutku, a koji doprinosi činjenici da će plaće biti onakve kakve će biti? To je što ove godine na naplatu dospijeva 12,3 milijardi eura, što nam je uvoz 30 milijardi dolara bio prošle godine, izvoz svega 14, ali ja tvrdim i hrvatska politika pa ako baš hoćemo i onaj jal, da parafraziram Tuđmana, ne znam kada sam to učinio, da ništa nećemo, da smo protiv svega i onda smo takvom jednom svojom politikom naprosto iz ove zemlje otjerali svaku relevantnu investiciju i izgubili 4, 5 milijardi eura, a samim time 50-ak tisuća radnih mjesta i danas se možemo lupati u glavu što novih radnih mjesta nema. I da se razumijemo, ne samo to, nego 2009. više nema nikoga tko bi ulagao u Hrvatsku, a neće se na žalost nitko pojaviti ni 2010. godine. Ja sebi kao istrijan postavljam pitanje, što će biti ako, a vjerujem da se to neće dogoditi, Rusi jednom "Uljaniku" otkažu nabavku 6 brodova. "Uljanik" koji je Pula, "Uljanik" jednako Istra. I zato pamet u glavu, a vjerojatno ćemo se i tući u glavu što nemamo ne znam, neku Brijuni Rivijera ili kao što se tuku danas neki u Vodnjanu što pred 2 godine nisu mogli prodati poljoprivredno zemljište, jer danas nema više nikoga koji bi ga kupio. Jasno je da je ovo zakon o sudačkim plaćama, ali treba isto tako reći, gdje će Hrvatska biti recimo za 6 mjeseci. Vidite gospodo, pad bruto društvenog proizvoda u Americi biti će 2,6%, u eurozoni 3,2%, pad gospodarskih aktivnosti u Japanu 5,6%, a koliko će to biti u Hrvatskoj u ovom trenutku sam Bog zna, ali daleko sigurno više više od ovih minus 2%. Ako je u Sloveniji jučer došlo do rebalansa od minus 4%, u Hrvatskoj se će to biti minus 5, 6, 7% i svaka 3 mjeseca, i to je suština, mi ćemo pisati novi rebalans, i svaki 3 mjeseca mi ćemo ići sa plaćama dolje 5, 6% i to nas čeka u vremenu koje je pred nama. I zato ovim zakonom po ovlasti po po plaćama de facto prebacujemo na Vladu da ona ubuduće to može autonomno činiti. I tako će biti vjerojatno ne samo ovdje, nego i drugdje u Europi i u svijetu ako Obama nešto ne pokrene. Poštovana gospodo pustimo to da li smo u banani ili nismo, bitno je tko nas je u to doveo, ali tvrdim da se je to priznalo tamo negdje 2008. da je danas moglo biti bitno drugačije. Ono što je najveći problem, što naprosto za neke promjene pitanje da li ima vremena, a i da li ima rješenja. Ja osobno mislim da jedno od rješenja možda da su možda prijevremeni izbori, kada i možda zajedno sa lokalnim izborima, ali isto tako znam da se to vjerojatno neće dogoditi, jer u ovom trenutku nitko ne želi vlast. No, tko nas je doveo u situaciju? Tvrdim da nas je dovela Vlada. Tko može nešto učiniti i pomoći ovoj zemlji? Samo oni koji imaju novac, to su bankari. A vidimo i sami da oni mogu samo nešto iz ove zemlje izvući, a ne nešto zemlji ostaviti. Vlada s proračunom od 116 milijardi kuna ili minus 5, nešto milijardi kuna, kako je to predloženo ovim rebalansom de facto u 2009. godini neće moći ništa. Više će moći jedan Bandić, više će moći gradonačelnici velikih gradova kada je riječ o tim kapitalnim investicijama od same Vlade. A tko će platiti krizu? Krizu će jasno platiti sirotinja, mali obrtnici, malo gospodarstvo, ma neće ni Vlada, ni sindikalni lideri, neće ni zastupnici, neće ni suci. Ovaj zakon vidimo da tangira suce, da tangira pravosudne dužnosnike. U igri je cca 2 tisuće 500 ljudi. Inače u pravosuđu radi oko 10 tisuća ljudi ne računajući zdravstveni sustav u tim javnim službama ajde radi 80 tisuća u školstvu, 10 tisuća u znanosti,

500 u zatvorskim službama, 900 u inspektoratima, 10 tisuća rekoh u pravosuđu, 17 u ministarstvima, uredima itd. Ja osobno mislim da je ovaj zakon o kojem mi raspravljamo, koji je donesen pred više godina, godina, bio dobar zakon. Ne mislim na ovaj koji ide sada u izmjeni, nego ovaj koji je na snazi i da smo trebali recimo sve učiniti da taj standard pravosudnim djelatnicima i ovaj ostavimo. Ponuđena rješenja na neki način imam dojam da degradiraju i ovaj Sabor. Sudstvo u Hrvatskoj gledano ne znam u globalnu legislativu, dobilo je ajde recimo ovako, primjereni status. Oni su doslovce nedodirljivi, što je dobro. S druge strane pitanje je koliko su neovisni, oni su nesmjenjivi do penzije, što je isto tako dobro. Ovaj izbor državnog sudbenog vijeća, znači i Sabora u izboru sudaca korak je zasigurno unazad, kao što je korak unazad i ovaj zakon. Ima sudaca, to mi svi ovdje znamo, koji ne žive od svoje plaće, ima zastupnika koji ne žive od plaće, ministara, državnih odvjetnika itd., neću reći od mafije, ali velika većina sudaca živi od svoje plaće, što će reći da časno odrađuju svoj posao i da mogu i da moraju biti na ponos cijele zajednice. Sigurno je i to da je odnos plaća suca i najeksponiranijih odvjetnika u ovoj zemlji, takav da se to pristojnosti radi u ovom Domu ne bi trebalo niti komentirati. Činjenica je da će i ovaj zakon dovesti vjerojatno do urušavanje strukture sudaca, a to će onda, što nije dobro skupo koštati ovu zemlju, pa ako hoćemo i povjerenje u taj pravi ustroj. A nije dobro da i mi sami na neki način dezavuiramo položaj sudaca što će se vjerojatno nastaviti najprije izborom sudaca ustavnog suda. Jasno oni se ne mogu izbrati bez ili dogovora ili dviju najjačih stranaka ili preglašavanjem, razumljivo. Što je loše i jedno i drugo, ali i ovim novim načinom biranjem sudaca, također mislim da ne činimo dobro vjerodostojnosti ili povjerenju u te institucije. Da budem iskren i oko ovog Zakona o plaćama većina će u ovom Domu presuditi, možda je tako najbolje, neka odgovornost snose oni koji su zemlju doveli "u bananu". Sve u svemu, da znam da će se ovo stanje promijeniti za godinu dana, da neće trajati više od godinu dana, ja bih bio presretan ali bojim se da 2010. da 2010. za Hrvatsku će biti teža godina i gotovo da u ovome trenutku nemamo se u koga uzdati. U sebe sumnjam ne možemo, u državu niti, Europska unija nam neće pomoći, možda, možda jedino u MMF. Loše je i daj Bože da to loše u ovoj zemlji potraje što je moguće manje. IDS za ovo neće glasati. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub zastupnika SDP-a. Gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Najprije nešto o samom meritumu stvari. Prijedlog zakona o Izmjeni zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika je materija iz djelokruga i nadležnosti Hrvatskoga parlamenta. Dakle, Zakon o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika donio je Hrvatski sabor. Iz svoje nadležnosti i svoga djelokruga. U čemu je catch? U čemu je štos? Vlada traži da se mi odreknemo svoje nadležnosti i svoga djelokruga i da dozvolimo Vladi da to ona uređuje uredbom. To je suština ovoga zakona. Čak Vlada i piše da se zakon donosi na temelju članka 84. Ustava koji ovlašćuje Vladu da predlaže zakon i izmjene i dopune zakona. Međutim, članak 2. u Ustavu kaže da se uredbe na temelju zakonske ovlasti donose na temelju članka 87. ako se ne varam, je, Ustava Republike Hrvatske i da one imaju ograničeno trajanje. Da traju samo onoliko koliko im se da ovlaštenje. Vlada nas traži ovdje generalno da ona uređuje plaće sucima i drugima pravosudnim dužnosnicima na temelju zakonske ovlasti ali se ne poziva na ustavnu odredbu koja joj to omogućuje. I šta to znači za hrvatski parlament. Jačanjem prakse, jačanjem prakse a to mi radimo a Vlada to koristi bez da mi prenosimo ili dozvoljavamo Vladi Republike Hrvatske braneći se efikasnošću i učinkovitošću i brzinom itd., da ona određuje ono što su nama povjerili građani Ustavom. Kolegice i kolege i za nas vrijedi pravilo da vlada pravo, da vlada pravo. A da se mi ne odnosimo prema stvarima od dana do dana, mi moramo poštivati vladavinu prava. Nesporno je da je ovo nadležnost Ustava, Parlamenta, jer je zakonom bilo i riješeno, inače mijenjamo zakon, ali mi se odričemo toga svojeg prava i to na temelju nečega što nemamo pravo. Jer se i Vlada ne poziva na odredbu Ustava koja to daje iz, privremeno da rješava neke stvari. Upravo u ovome je isključena Vlada iz toga. Isključena je Vlada upravo u ovom. Ima još jedan problem. Ustav je utvrdio da je Hrvatska ustrojena po načelu diobe vlasti. Dakle, zakonodavna, predstavnička, Hrvatski parlament, izvršna Vlada i drugi, izvršna tijela i pravosudna. Šta sada mi mijenjamo ovim zakonom? Mijenjamo ovlast tih vlasti. Mi se odričemo u korist izvršne vlasti koja nema ulogu predstavničke vlasti, nije ni sastavljena tako. I jačamo njezinu poziciju u odnosu na Sabor, a mi tako imamo priznajmo loš reiting među građanima. Dakle, mi se odričemo svoga djelokruga i svoje ovlasti, jačamo poziciju Vlade i to prema kome? Prema pravosudnoj vlasti. Prema pravosudnoj vlasti. treba znati da je također Ustavom utvrđeno da su suci i sudačka dužnost neovisne i da je to temelj za pravo, vladavinu prava i pravnu državu. Jedino tako možemo očekivati od pravosuđa da će neovisno po zakonu i u skladu sa Ustavom na temelju činjenica odlučivati o stvarima koje mu budu u djelokrugu. Jedino tako. I o nama, i o nama. To je pravna država dakle, i o Sabor, i o saborskim zastupnicima. E, a sada nešto što bi se moglo dogoditi i znamo da će se dogoditi. Smanjenje osnovice po zakonu koji predlaže Vlada će učiniti Vlada. I naravno da ni klub SDP-a ne smatra ili smatra da i pravosuđe treba dijeliti sudbinu društva. Tu ne sporimo tu potrebu, ni tu okolnost. Ali o tome niti bi trebala niti je po Ustavu moguće to dati Vladi. Zašto? Zato što je opet Ustavom predviđeno da parlament, Hrvatski sabor odlučuje o trošenju javnog novca, novca građana Republike Hrvatske, poreskog novca, To su stvari principijelne i samo ako se tako budu gledale, jačat će se pozicija Hrvatskog parlamenta u odnosu na sve one koji moraju poštivati i primjenjivati zakon. E sada, sa stajališta tko je bitan i tko je odgovoran zašto je zemlja u ovoj situaciji ekonomskoj, političkoj, socijalnoj, financijska da Vlada traži da joj se ovo prenese. Tko je najodgovorniji za tu situaciju? Pa Vlada. Vlada ima poluge izvršne vlasti. Ne govorimo koja Vlada, nego Vlada kao tijelo izvršno. I to je jedan razloga da je skoro neprihvatljivo da bi Vlada određivala shodno svojim potrebama osnovicu za plaću pravosudnih dužnosnika. Vlada će svoje potrebe iz ekonomske politike kreirati prema svojim potrebama, a ne prema onome što Sabor misli kao tijelo koje odlučuje o trošenju novca da treba raditi. Ako bi ovo donijeli. Ako bi ovo prihvatili. Ja mislim da je za današnju situaciju u Republici Hrvatskoj ću ovako, nastala na pretvorbi i privatizaciji, a iz nje pogodovanju podobnima i dobrima i na toj osnovi nastao labirint korupcije. Ako i to na izvjestan način uvedemo kao elemenat u utvrđivanju trošenja javnog novca, onda sasvim sigurno moramo zadržati svoju ovlast i svoj djelokrug da Hrvatski parlament odlučuje o trošenju javnog novca i osnovicama plaća za pravosudne dužnosnike. vraćam se na početak. Klub SDP-a jeste za to da pravosudni dužnosnici imaju sudbinu društva, okolnosti, potreba i da se ne izdvajaju u tom smislu iz društvene zbilje, iz društvene stvarnosti, ali tražimo da se o ovome odlučuje u Hrvatskom parlamentu. Hvala lijepo. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega je kazao jedan netočan navod, ja ću ga citirati, dakle "da se ovim zakonom direktno remeti odnos zakonodavne i izvršne vlasti, da se remeti sustav trodiobe vlasti kako je to određeno našim Ustavom." Ne, to je netočan navod. Pred nama je zakon i ovaj zakon će donijeti Hrvatski parlament. Ovaj zakon određuje, dakle zakonom se određuje način izračuna plaće pravosudnih dužnosnika s tim da se osnovica i sistem izračunavanja osnovice ne mijenja uopće u odnosu kako je to bilo do sada, osim što se iz sustava osnovice koja se određivala i za državne službenike i namještenike, sada posebno određuje i za pravosudne dužnosnike. To je jedno. I drugo, mislim da je apsolutno netočno, a i neprihvatljivo načelo neovisnosti sudstva ili suca kao pojedinca povezivat u bilo kom smislu sa visinom njegove plaće.

Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Kolegice i kolege. Zakon je kratak. Ja ću pokušati isto biti kratak. Naime, mi smo na našem klubu dosta raspravljali o donošenju ovog zakona i moram vam reći da nismo našli nijedan razlog za njegovo donošenje pa smo onda pokušali taj razlog naći u obrazloženju zakona što bi naravno trebalo biti. Međutim vidite, u obrazloženju piše doslovno da citiram: "Vlada Republike Hrvatske ocjenjuje potrebnim i nužnim jasno propisati da se osnovica za obračun plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje posebnom odlukom Vlade Republike Hrvatske, a ne kao što je do sada bilo propisano, izjednačavanjem te osnovice sa osnovicom za obračun plaće državnih službenika i namještenika."

može zaključiti da se zbog opće situacije u pravosuđu da se čak možda želi odvajanjem te osnovice sudaca i pravosudnih dužnosnika, od osnovice državnih službenika dakle da se želi plaće sudaca i dužnosnika povećati, obzirom na situaciju kakva je u pravosuđu. Pa da bi se takvom jednom materijalnom stimulacijom moglo doći do poboljšanja jednog takvog stanja. Naravno, nitko nije naivan i svi znamo da to nije razlog. Razlog je da se zakon da se zakon izmijeni sa ciljem da se izmjenom osnovice plaće sudaca i pravosudnih dužnosnika ustvari smanje. Ja zaista neću sad govoriti o situaciji u pravosuđu. Svi znamo kakva je situacija, znamo o čemu govore građani kroz ankete i da ustvari ispada da najmanje povjerenja građani imaju u naše pravosuđe. Imamo i dosta upozorenja iz Europske unije kad je u pitanju situacija u pravosuđa i sad na to sve skupa ide prijedlog za smanjenje plaće sudaca i pravosudnih dužnosnika, što naravno opet se postavlja pitanje što to znači u praksi. I odgovor je vrlo jednostavan. Naravno da donošenje takvog zakona znači daljnju selekciju, negativnu selekciju stručnu i kadrovsku, znači još veće nezadovoljstvo sudaca, a onda iza toga naravno nezadovoljstvo građana, građana, još više čekanja na pravomoćne presude itd. Dakle, to je jedan lanac takvih jednih negativnih posljedica. Razloge za smanjenje plaće naravno je vrlo jednostavno naći i obrazložiti, mada to u ovom slučaju nije bilo. Dakle, kriza, recesija, opća besparica državnog proračuna. Međutim, mi u klubu HNS-a mislimo da smanjenje plaća sudaca pa i drugih u svojoj suštini nije dobro. Danas se dosta govorilo o stresnom poslu. Onda naravno ne možemo izbjeći da je i posao sudaca itekako stresan, jer znate naravno bez obzira na događaj o kojima se sudi nije lako poslati čovjeka 40 godina u zatvor. Često puta nije lako razdvajati, donositi presude koje razdvajaju obitelji itd. itd. Dakle, stresan posao. Naravno nije upitno da je i posao sudaca stresan itekako stresan. Naravno da štednja i racionalizacija u svim segmentima našeg društva je potrebna i čak je i neophodna. Ali je veliko pitanje da li je to baš na plaćama kao u ovom slučaju sudaca i pravosudnih dužnosnika. Smanjenje plaća po mom mišljenju ima samo jedan kratkoročni efekt. Dakle, ne samo da će se time postići određena ušteda od nekakvih pedesetak milijuna kuna što naravno nije zanemarivo, ali nije ni nekakva poteškoća poteškoća osigurati u državnom proračunu. Ali mislim da uz dakle te neke pozitivne ima ipak daleko više i negativnih posljedica od nezadovoljstva i tempa rada koji suci mogu napraviti. Naravno pada njihovog osnovnog standarda, naravno manje kupovne moći. Dakle, to se odnosi praktički na sve smanjenje plaća. I sad jasno da tom manjom kupovnom moći opet ljudi počinju naravno i manje trošiti, pa to ima direktni utjecaj na proizvodnju, na gospodarstvo i u vezi s tim sve što znamo. Dakle, ovo sad nije prilika da govorimo ili da ulazimo u ekonomsku sferu toga svega. Međutim, mislim da i to naravno nije predmet ni ovog zakona, ni ove točke dnevnog reda. Ali mislim da je to potrebno reći jer je to jedna direktna posljedica donošenja ovakvog zakona. Ja naravno neću ovdje biti odvjetnik ni sudaca, ni pravosudnih dužnosnika. Ali mislim da donošenjem ovog zakona nećemo postići svrhu koja se želi i da ćemo još više zakomplicirati odnose u pravosuđu. Pa mislim da bi predlagač trebao još jednom procijeniti potrebu donošenja ovakvog zakona, a posebno ne donošenja po hitnom postupku. Apsolutno bi bilo pametnije da se takav zakon donosi u dva čitanja, da se ako se ide, dakle u tom drugom čitanju na promjenu osnovice za plaće sudaca iz razloga koje treba puno bolje obrazložiti, onda to sigurno mora činiti Sabor a ne Vlada. kolegom Lekom i ostalima koji su u tom smislu dali svoje primjedbe. I uz ostalo naravno da bi tim još jedanputa naglasili da se pravosuđe odmiče od politike i da da se u zakonu ako se ide na smanjenje osnovice ostavi ona mogućnost da kad se poprave uvjeti, kad počinje počinje rasti BDP u nekakvom razumnom razdoblju da se onda automatski ide ponovno i na osnovicu koja je bila prije toga. Dakle, da se sucima pruži takva jedna nada da će se u boljim vremenima razmišljati i o njima, a ne da se samo sada smanji, pa što će biti ne znamo što će se dalje dogoditi. Dakle, slažem se još jedanput da kažem da suci i pravosudni dužnosnici trebaju dijeliti

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, cijenjeni kolegice i kolege. Pa skoro da je već postalo banalno govoriti o svjetskoj ekonomskoj i financijskoj krizi i o razmjerima i posljedicama te krize. Ali u današnje vrijeme skoro da je nemoguće govoriti o bilo kojem društvenom problemu, a da se ne promatra kroz prizmu svjetske globalne krize. Nema područja društvenog života koji na bilo koji način ne osjeća te posljedice. I mnoge se promjene uvode, pa i zakonske da bi se amortizirale sve potencijalne negativnosti koje donosi globalna ekonomska kriza. Na razmjere svjetske krize najvjerodostojnije upućuje potez Središnje banke Sjedinjenih Američkih Država Fed-a koja je prije dva dana iz primarne misije pustila u optjecaj tisuću dvjesta milijardi dolara, a referentnu kamatnu stopu spustila na nevjerojatnih 0,5%. I mnogi segmenti društva i društveni gospodarski čimbenici svjesni su postojećih otežanih okolnosti i iskazali su spremnost dijeljenja sudbine sa većinom. Ovim prijedlogom zakona predviđa se promjena postojećeg zakona da bi se osnovica za obračun plaća sudaca i pravosudnih dužnosnika uredila posebnom odlukom Vlade, odnosno uređivala posebnom odlukom Vlade, a ne izjednačavanjem te osnovice sa osnovicom za obračun plaća državnih službenika i namještenika kao što je to do sada bilo i kao što je to do sada bilo i propisano. Nesporno je da su suci i drugi pravosudni dužnosnici od iznimne važnosti za razvoj društva i da je njihov profesionalni posao ne samo složen i stručan već i nadasve odgovoran. Isto tako, nedvojbeno je da je za kvalitetan rad sudaca i pravosudnih dužnosnika osim stručnosti i odgovornosti potrebna i potpuna neovisnost u radu. Naravno da je odgovarajuća plaća pretpostavka i dosljedne primjene stručnosti i visoke razine odgovornosti, ali i visokog stupnja neovisnosti. I naravno da i suci i pravosudni dužnosnici kao i još mnogi stručni zaposlenici u javnim službama nisu odgovarajuće plaćeni. Ali ekonomsko okružje i ekonomska situacija u svijetu i Republici Hrvatskoj također nije uobičajena. Naprotiv, ne sad da situacija nije uobičajena nego globalni ekonomski pokazatelji upućuju da je ovo razdoblje jedne od najvećih kriza u povijesti i da je ova kriza snažnija i razornija i od one čuvene iz 1930. godine. Stoga ovo teško vrijeme zahtijeva i nepopularne mjere. Ali najava ovog prijedloga zakona i najava smanjenja plaća sucima i pravosudnim dužnosnicima za 10%, elitna struka je prihvatila dostojanstveno. Suci i ostali pravosudni dužnosnici u ovom doista izazovnom trenutku pokazuju iznimnu socijalnu osjetljivost i društvenu odgovornost. Njihova reakcija, odnosno ne reakcija na najavu smanjenja plaća upućuje na visoku razinu svijesti svijesti i dali su nam do znanja da nisu izolirani dio društva, već da su odgovorni i spremni podnijeti dio tereta kojega je donijela i nametnula opća svjetska ekonomska kriza. Nesporno je da je čovječanstvo kroz svoju povijest kontinuirano koračalo velikim koracima naprijed. Prijedlog smanjenja plaća u iznosu od 10% jest doista jedan korak unatrag, ali financijske institucije diljem svijeta svojim neodgovornim, bahatim i pohlepnim ponašanjem učinili su svjetsku ekonomsku situaciju ne nekoliko koraka unatrag, nego nekoliko kilometara unatrag. Mnoge države svijeta su u još lošijoj situaciji i nezahvalnijoj i neizvjesnijoj nego što je Republika Hrvatska. Evo, jučer je Središnja banka Velike Britanije iz primarne misije, vjerojatno potaknuta onima što su učinili u Sjedinjenim Američkim Državama pustila u opticaj 70 milijardi funti. Možemo biti sigurni da će Vlada Republike Hrvatske čim se promijene okolnosti i čim ekonomska financijska situacija bude dopuštala, da će vjerojatno i mijenjati osnovicu Kolega Kajin je maloprije spomenuo još neke druge segmente društva za kojih očekuje, a nisu do sada reagirali i doista opravdano se očekuje i reakcija Odvjetničke komore da se prilagode postojećoj situaciji i da snize enormne naknade, naknade, odnosno odvjetničke tarife koje odudaraju od današnjeg vremena i nisu sukladne današnjem vremenu. Evo, pravosuđe se doista priklonilo većini segmenata društva, onih koji suosjećaju sa teškim vremenima, onih koji su spremni podnijeti dio tereta i ne samo da podnose taj teret, nego će podnoseći tim teretom će pridonijeti bržem izlasku iz ove krize koja je zahvatila i Republiku Hrvatsku. Zbog svega navedenog, klub HDZ-a podržati će Prijedlog zakona o sucima i pravosudnim dužnosnicima. Hvala lijepa. reagirati na jednu netočnost koju je kolega Marić iznio. Naime, kolega Marić je iznio da suci, ovako je rekao njihova reakcija, odnosno ne reakcija, i to je netočno, govori o njihovoj svijesti da doprinesu teretu i govori o dostojanstvu sudačke struke. Prije svega, nije točno da se oni nisu javili. Oni su se javili, doduše vrlo slabašnim glasom, ali što o tome svjedoči? Ne svjedoči to o teretu, odnosno o svijesti i doprinosu teretu, rasterećenju krize, nego svjedoči i tome da ih ova vlast tretira kao sluškinju i ponovo im tjera strah u kosti kao devedesete da se ne usude glasno progovoriti o ovome. Što oni ubiti misle o svemu ovome, a nije ih, usput budi rečeno, nitko ništa ni pitao. **Šeks, Vladimir (HDZ)** To je ispravak netočnog mišljenja. To je razlika od činjenične tvrdnje što pretpostavlja ispravak netočnog navoda. Ja čujem misli u tom nisko brišućem letu koje dolaze. Hvala vam Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice zastupnice i zastupnici, državni tajniče u ministarstvu. Evo, ja nisam iz domena, da kažem pravosuđa, ali s obzirom da se radi zapravo o određenim, da kažem financijskim efektima efektima namjere hrvatske Vlade, kako to piše ovdje doslovce u članku 1. dakle osnovica, radi se o određivanju osnovice za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Već je gospodin Leko govorio o tome jesu li to prava hrvatske Vlade ili Hrvatskog sabora da se bavi ovom materijom. Dakle, jasno da postoji trodioba vlasti u Republici Hrvatskoj, barem tako to stoji na papiru, dakle postoji izvršna vlast Vlada Republike Hrvatske, zakonodavna Sabor, odnosno predstavnička i sudbena vlast. E sada, odlukom kako piše ovdje Vlade Republike Hrvatske koja je evo, ovdje stavljena pred predstavničko tijelo ili zakonodavnu vlast po hitnom postupku, dakle po hitnom prava i jedne, dakle i sudbene i ove naše predstavničke vlasti, a u korist izvršne vlasti. Ta su prava konzumirana i ako netko ima i uzima takvo pravo da određuje osnovicu, onda zapravo u neku ruku postoji i ovisnost onoga na koga se odnosi određivanje te osnovice prema onome tko mu je određuje. Je li to zadiranje u trodiobu vlasti ili ne, to svatko od nas ima svoje mišljenje o tome, ali 2 500 sudaca i oko 7 500 službenika u hrvatskim sudovima, dakle ukupno 10 000 djelatnika na koje se odnosi ovaj Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika jasno da je u svrhu i donosi se u svrhu uštede. Uštede koju hrvatska Vlada provodi u svim segmentima. Dakle, prvo smo krenuli ono od sebe sa 10% saborskim zastupnicima, pa onda pregovori sa sindikatima gdje je sindikat državnih službenika odustao od daljnjih daljnjih pregovora, odnosno pristao na mjere Vlade, a ja mislim da je pristao prije svega zbog toga što se u državnim službama nalazi gotovo 30% viška službenika i bojazan ili strah od otpuštanja ih je natjerala zapravo da pristanu na mjere Vlade i sječu plaća od oko 10%, ne oko nego 10% Hrvatska Vlada dakle time misli uštediti oko 50 milijuna kuna. Međutim, sve te mjere kresanja plaća na svim nivoima na kojima Vlada Republike Hrvatske može utjecati ili hoće utjecati zapravo i taj novac ušteđeni upitno je njegovo raspoređivanje, njegova potrošnja. Ja osobno s obzirom na nedosljednosti koje su iskazane u izjavama izjavama i djelovanjem naše izvršne vlasti, premijera i ostalih nisam uvjeren u dobro gospodarenje i dobro raspoređivanje toga novca. Ja znam da smo mi u krizi i nisu samo međunarodni čimbenici i sve ono što je dovelo do krize jedini razlog. Treba se malo posuti pepelom pa reći jasno i glasno da i u našoj izvršnoj vlasti, dakle u Vladi Republike Hrvatske postoje greške, postoje dakle stvari koje smo doveli u neku ruku do rasipništva i da zbog toga je dobrim djelom kriza u Republici Hrvatskoj doprinijela i ova vlast ili vladajuća struktura ili politička elita. Točno je da se zalažem i borim evo cijelo vrijeme kako sam u Saboru za fiskalnu ili financijsku decentralizaciju. Točno je da sam za dekoncentraciju moći. Točno je da sam za demetropolizaciju kao regionalac, kao predstavnik Slavonije, Baranje i Srijema ovdje u Hrvatskom saboru, ovih dana čujemo izjave da hrvatska Vlada i premijer ne mogu djelovati na lokalnu i regionalnu samoupravu u svezi ušteda i smanjenja plaća lokalnih dužnosnika bilo na općinskom, bilo na gradskom ili na županijskom nivou. Pa koja smo mi to država. Nego se ide apelom. Apel dakle lokalnim šerifima da smanje također plaće. Apel bankama da ne povećavaju kamate na kredite. Pao je švicarski franak a i dalje stižu povećane rate, obroci kredita građanima Republike Hrvatske. Apel odvjetnicima da smanje tarife. I evo apel, nije apel nego da kažem naredba u obliku zakona sucima da će im se smanjiti plaća. E sada, je li jedini način kojim bi se nešto uštedjelo smanjivanje plaće sudaca. Dakle, jednom administrativnom mjerom odsjeći i reći evo tu ćemo uštedjeti 50 milijuna kuna. Jučer mi je moj prijatelj Ante rekao da je bio na Općinskom sudu u Zagrebu oko pola dva kada kada je totalni razlaz, kada nema više ni odvjetnika ni pola sudaca tamo ali su ga dočekali sedam zaštitara na ulazu. Jedan mu je pregledao osobnu iskaznicu, drugi je pisao olovkom njegovo ime i prezime i broj osobne iskaznice, treći ga je pregledao kao kod nas ovdje na ulasku u Sabor, četvrti je tamo sjedio i sve nadzirao. Uglavnom, njih sedam kaže po sto kila svaki i onda su malo popričali o plaćama tih zaštitara, pa je rekao dobro plaćica je plaćica, kakva je takva, nije neka velika ali rekao im je da je šteta da njih sedam tu bude. Pored svih nadzornih kamera, pored svih modernih tehničkih naprava koje kontroliraju, nadziru ulaze u naše sudove iako znamo da je bilo incidenata na sudovima i hvala Bogu to je ustanova također od nekakvog rizika kod samoga ulaska ali bilo bi dobro da oni malo, da ih je manje a da četvorica ili petorica odu malo svoj vrt obraditi, posijati malo mrkve, peršina, ide proljeće pa bi nešto privredili ne samo sjedeći tamo. Ne govorim dakle samo sada o sudovima nego o svim drugim institucijama i ustanovama koje imaju takve razvijene službe nadzora pri ulasku u njih. Barem ne bi morao ići na pijacu kupovati grincajg i ostalo. To je zapažanje jednoga "maloga" da kažem čovjeka koji je eto tako doživio jedan susret sa našim općinskim odnosno zagrebačkim Općinskim sudom. Kad smo već kod toga, dakle pitao bih ministra pravosuđa i državnog tajnika zbog čega suci na primjer općinskih sudova u Slavoniji, evo u Slavonski Brod stižu zaostali slučajevi iz Zagreba. Preraspodijeljeni su sa Općinskog suda u Zagrebu u Općinski sud Slavonski Brod koji je toliko preopterećen da po 50 slučajeva dnevno i stranaka odlazi put Đakova i Požege jer su slučajevi iz Broda raspoređeni u Đakovo i Požegu, pa onda svaki dan autobus stranaka i odvjetnika, pravosudnih policajaca i ne znam koga sve ne putuje u Đakovo i Požegu trošeći svoj dan, svoje gorivo, nekakvu potrošnju osobu koju će izvršiti u Požegi ili Đakovu. Koliki su to troškovi? Zbog čega sudac iz Požege ne bi došao u Slavonski Brod ili iz Đakova da pomogne sudu u Slavonskom Brodu? Jeste li razmišljali o takvim uštedama gospodine državni tajniče? To je stvar postavljena naopačke. Šaljemo 50 stranaka svaki dan primjer jedan u državi a takvih ima još primjera. Dakle, šaljemo ih iz Slavonskog Broda u Požegu ili u Đakovo 100 ljudi. Pa zar nije bolje da dođu dva ili tri suca iz tih manje opterećenih sudova u Slavonski Brod, to je manji trošak a sve to plati država Hrvatska i porezni obveznici. Putni trošak, dnevnica i sve ostalo. Pa gdje su tu uštede? Je li itko o tome razmišljao? Jer najjednostavnije je, sreži plaće sucima i riješena stvar. Administrativnom mjerom, zakonom doneseš ga po hitnom postupku i evo ti 50 milijuna kuna. U prijašnjim svojim raspravama govorio sam o tome da je sustav vrijednosti u ovome društvu izokrenut. Točno je to da naši liječnici kada završe, polože liječnički tzv. državni ispit u odnosu na suce Općinskog suda koji se također tek polože pravosudni ispit imaju koeficijent gotovo dva puta manji. Koji je to sustav vrijednosti u ovom hrvatskom društvu? Koji je to sustav vrijednosti kada mi ovdje mafijaše i oni koji su opljačkali Hrvatsku državu putem privatizacije i pretvorbe, prvo te pretvorbe pa te prihvatizacije sada su odjedanput postali poslovni ljudi, na nulu ošišani, poslovni ljudi koji su uvažavani u društvu, koje prate mediji, koji su veliki, sada odjedanput postali ono jet set hrvatskog društva. Ako uspoređujem liječnike i suce, onda moram i ovu kategoriju reći, jer su i liječnici i suci prema njima mačji kašalj, jer to su oni koji imaju novaca, to su oni koji se voze u dvije, tri vrste džipova po hrvatskim gradovima, to su oni koji drmaju i izvršnom vlašću počevši od lokalnih zajednica, pa do izvršne vlasti u državi. Dakle, jedan izokrenut sustav vrijednosti i vrednovanja rada i učinkovitosti u cijelom sustavu. Evo sada je danas jedan segment toga, je dakle rad sudaca zapeo i došao na red u ovom u ovom trenutku na dnevni red Hrvatskoga sabora. I evo, kada netko kaže da nema reakcije sudaca, ono što kažu, "Bosna šaptom pade", tako i plaće sudaca šaptom padoše. Ja znam da su i suci dio našeg hrvatskog društva, da i oni suosjećaju da kažem sa ovom krizom, neimaštinom i popuno popuno strmoglavljenim standardom građana, ali hoćemo li napraviti medvjeđu uslugu sami sebi. Hoće li dio sudaca otići put privatnog odvjetništva, put javnih bilježnika itd.? Hoćemo li imati smjenu u našim sudovima kao što smo imali zbog nekih drugih razloga '92. godine? O tim razlozima sada je bespredmetno raspravljati kada je veliki broj iskusnih sudaca napustio napustio sudačku dužnost. O tome je sada kasno razgovarati. Dakle, teško je biti za prijedlog ovakvog zakona, s obzirom na sve ove razloge koje sam rekao. Iako kažem da sam govorio o disproporciji ono liječnik-sudac početnik, ali sudstvo je jedan poseban segment, vrlo osjetljivi i mislim osobno da u svezi ovakvog zakona mogu biti za. Mogu biti suzdržan ili protiv. Hvala vam lijepa. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Pa evo dopustite mi uvodno da kažem da ja apsloutno podupirem ovaj prijedlog zakona. Ovog kratkog zakona, koji je uistinu i kratak, i jasan i precizan i regulira materiju određivanja plaća sudaca, pravosudnih dužnosnika s jednim svojim člankom. I to na način da je osnovica za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika određuje Vlada Republike Hrvatske posebnom odlukom. Dakle, ne uredbom, nego odlukom. I sada se naravno postavlja pitanje, što se to u tom smislu smislu zakonske regulative promijenilo u odnosu na stanje koje imamo sada? Promijenilo se to da je sama osnovica i način izračunavanja te osnovice, kako da kažem istaknuta iz tog djela koji se odnosio i na državne službenike i namještenike i da će se ta osnovica naravno naravno određivati posebno za pravosudne dužnosnike. Ono što posebno želim naglasiti da se dakle da je pred nama zakon i da se upravo ovim zakonom utvrđuje sustav plaća pravosudnih dužnosnika i da će upravo izmjenom ovog zakona omogućiti da se osnovica određuje posebno za pravosudne dužnosnike i naravno možemo kazati da se množenjem te osnovice i koeficijenta točno za određenog pravosudnog dužnosnika, između ostaloga dolazi i do visine plaće. Naravno da je vrlo teško afirmativno raspravljati o nekim prijedlozima zakona, kada je sasvim izvjesno da će ti prijedlozi zakona omogućiti ili da će vrlo brzo uslijediti uslijediti smanjenje bilo kog oblika materijalnih primanja ili primanja u ovom slučaju plaća ili smanjenje osnovice za izračun plaća pravosudnih dužnosnika. Mene bi više veselilo da smo u takvoj poziciji kao društvo da se ide ka povećanu, ali dosta je o tome bilo do sada govora. Moramo svi skupa, pa i tako i uvažene kolege suci, pravosudni dužnosnici, prihvatiti činjenicu da smo u jednoj nezavidnoj što se toga tiče ekonomskoj situaciji i da teret u tom smislu će podijeliti i oni i svi drugi i saborski zastupnici, i ministri, i suci taj teret, odnosno smanjenja svoje plaće s obzirom na ukupnu ekonomsku situaciju u zemlji. I dobro je tu uvaženi kolega Marić, u ime kluba Hrvatske demokratske zajednice naglasio da su evo i suci, pravosudni dužnosnici to rekao bih u prvom redu prihvatili dostojanstveno, shvaćajući svoju ulogu u hrvatskom društvu koja je vrlo važna, vrlo bitna i shvaćajući apsolutno da će eto i smanjivanjem njihovih plaća, da je to zapravo već hajmo reći jedan odgovor na to da se svi u izvjesnom smislu trebamo odreći nečega s obzirom na ekonomsku situaciju koja je pred nama, koja je sada u Hrvatskoj i u Međutim, uvažene kolegice i kolege, dopustite mi da se osvrnem i evo na nekoliko primjedbi koje su bile kazane u odnosu na karakter samog propisa, karakter samog zakona u smislu promišljanja da on utiče na trodiobu vlasti, da će smanjivanjem plaća pravosudnih dužnosnika skoro doći u pitanje neovisnost hrvatskog pravosuđa ili neovisnost donošenja odluka svakog pojedinog suca. Ja se s tim razmišljanjima i takvim razmišljanjima apsolutno ne mogu složiti. I to iz dva razloga. Prvi je razlog, mi danas donosimo zakon, dakle Hrvatski parlament, Hrvatski sabor donosi zakon kojim će se urediti ta pitanja, ona se čak ne rješavaju niti uredbom na temelju zakonske ovlasti, dakle ne nekakvom nego Ustavno reguliranom zakonodavnom delegacijom, nego zakonom. Dakle, mi ćemo o njemu raspraviti. Svaki će o njemu kazati što o njemu misli i tek pošto se on prihvati u ovom Visokom domu, onda se on u tom smislu može i primjenjivati. I sasvim sigurno u tom smislu nema nikakvog poremećaja odnosa izvršne i zakonodavne vlasti. Pogotovo po mom mišljenju nema povrede nekakvih ustavnih kategorija koje su kao takve definirane hrvatskim Ustavom. Isto tako ne mogu prihvatiti ona razmišljanja, da će svako smanjenje plaće u ovom smislu utjecati na kvalitetu rada sudaca ili pravosudnih dužnosnika. To apsolutno po mom mišljenju ne stoji. Ako idemo s takvom logikom, onda što to znači da će visina plaće ovisiti o kvalitetu rada sudaca ili njegovom poštenju i odnosu prema radu. Apsolutno ne, ne mogu to prihvatiti. Mislim da suci koji rade svoj posao, rade svoj posao odgovorno profesionalno, da su svjesni one uloge koje u hrvatskom društvu imaju, a dakako da su svjesni ekonomske situacije u kojoj jesu. Samo smanjenje plaće ili pak povećanje plaće ne može se po mom mišljenju dakle, poistovjećivati sa kvalitetom njihovog rada niti kvalitetom u smislu donošenja sudskih odluka. To ja jednostavno ne mogu prihvatiti a sasvim sigurno ne mogu to prihvatiti niti kolege suci jer oni najbolje znaju da je rezultat njihovog rada ili kvaliteta njihovog rada zapravo rezultat njihovog stalnog učenja, njihovog rada i u donošenju odluke koje oni donose gotovo svakodnevno i to u ponekad u vrlo osjetljivim pitanjima i naravno u društvu u kojem svi živimo ponekad ili vrlo često to je osim što je i vrlo odgovorna, naravno uloga, ponekad zahtjeva uz znanje, uz znanje te stručne kvalifikacije, profesionalnost i velike elemente te osobne hrabrosti da bi se na pravi način obnašala sudačka dužnost. I na kraju apsolutno podupirem ovaj prijedlog zakona. Mislim da sve ove oštre kritike koje idu na ovaj prijedlog zakona pripremaju se za raspravu, ja sam pokušao dati sebi odgovor na pitanje a gdje je razlika u odnosu na dosadašnji sustav. Razlika je samo u jednom, dakle i to je po meni poboljšica, da se ta osnova koja je element za izračun plaće više neće biti u okviru i sa jednom drugom kategorijom državnih službenika, dakle, državnik službenika i namještenika. Već biti određivana samo za pravosudne dužnosnike i to naravno po posebnom zakonu, po zakonu koji će donesti ovaj Visoki dom. Još jedanput potpora i evo toliko o ovom kratkom prijedlogu zakona. Hvala lijepo. Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Ni ja kao nitko u Klubu SDP-a ne podržava donošenje ovoga zakona. Naime, kao prvo ovdje prije svega nije samo riječ o smanjenju plaća, povećanje ili smanjenje teška su vremena, čak i nije najbitnije pitanje koje je proizašlo iz ovakvoga prijedloga zakona. Ovaj prijedlog zakona kojim Vlada sebi uzima pravo da bez da je pitala treću ravnopravnu granu vlasti o bilo čemu uzima sebi pravo da joj reže sudbinu. Umjesto kao u svim uređenim zemljama da bude drugačije. Prema tome, mi sve zajedno sa Italijom, i jedino to Berlusconi čini u Europi to pravosuđe. Naime, ovakvim prijedlogom zakona Vlada je na čelu sa premijerom Sanaderom pokazala pravosuđu tko je gazda. Posjetila ih je na slavna '90-ta vremena, godine '90-te i kakav je položaj i mjesto sudaca u ovom društvu, pod ovom vlašću i pravosuđa u cjelini. Ponovo im se tjera strah. Ovdje smo danas čuli od kolega iz HDZ-a koji su govorili u ime sudbene vlasti pa su doslovno govorili ovako. Čuli smo da su oni odgovorni, ne reakcijom, podržavaju ovo. Pa molim vas, recite vi meni tko je u ime sudbene vlasti potpisao punomoć danas HDZ-u da ovdje pred ovim našim Domom, odnosno pred javnošću govori u njihovo ime. Niste ih nizašto pitali. Ali oni su shvatili poruku. Bili su se oglasili prije nekoliko dana i onda su zašutili, čak su bili najavljivali i ustavnu tužbu. Sada muk. Da čujemo, što sudbena vlast o ovome ima reći. A i općenito pred javnošću o njihovom položaju. Jer ovdje nije riječ o sucima u krajnjoj liniji, ovdje je riječ o svakom građaninu ponaosob, jer napad na neovisnost pravosuđa znači napad na interese građana, podrivanje ekonomije i u cijelosti umanjuje mogućnost prosperiteta. Sve moguće konvencije štite položaj i status, materijalni status smatrajući ga jednim od elemenata od bitnih elemenata neovisnosti pravosuđa. Istina je, postoji i klauzula u montrealskoj konvenciji koja govori, kada je stanje ekonomije tako teško onda se i njihove plaće mogu smanjivati. Ali elementarna pristojnost nalaže da se tome kome ste naumili smanjiti plaću razgovarate. Tu i tamo porazgovarate sa socijalnim partnerima što je za pohvaliti. Nije za pohvaliti one koji pod pritiscima i ucjenama da su uopće živi posustaju, ali to je, to nije ovdje tema razgovora, niti naše baš posebno da se opserviramo na to. Ali molim vas, ne konzultirati da kaže, da čujemo bar mišljenje treće grane vlasti po Ustavu. To je vaše, ali što o tome govori? Govori o ovoj politici, o ulozi i mjestu sudbene vlasti pod njezinom vlašću. Naime, mi smo to i čuli na odborima i od naših suradnika, vanjskih, kako je bilo režima koji su se usudili suditi protiv vlasti i ukidati njihove odluke. A vlast i takve Vlade su imale, kada su imale ovakvu mogućnost da Vlada određuje njima plaću, da su nakon takve odluke koja je bila nepovoljna za Vladu uskratili plaću sucima. To se dogodilo u jednoj zemlji kada je ustavni sud presudio protiv vlade. Sljedeći mjesec ti suci nisu dobili plaću. Ali ja se ne bojim za to, naši suci su dobri u Ustavnom sudu, oni će redovito dobivati plaće. Međutim, kažem ovdje treba ustati zbog ovakvog načina i prosvjedovati zbog ovakvog načina odnosa prema sudbenoj vlasti. Mi smo u nekoliko navrata povećavali plaće sudaca, preko 530 pravosudnih dužnosnika je zaposleno. Mi smo koncem '90.-tih godina našli prazno pravosuđe, prestrašeno, preslabo da uopće se bori za svoj status a kamoli da dijeli pravdu drugima. Pa kako uplašeni sudac može dijeliti pravdu drugima a vi činite sve da im pokažete tko je gazda i da ih preplašite. Kakve su posljedice, je li to doprinos reformi pravosuđa. Ali ionako kada su zablokirana vrata Europe tko više šljivi reforme, a najmanje reformu pravosuđa koja se više niti ne glumi. Je li ovo doprinos akcijskom planu borbe protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta? Gdje je danas ministar Šimonović? Prije 10-ak dana slavodobitno je govorio kako povećava plaće uskočkim sucima i stavlja ih u istu razinu adekvatne nadležnosti uskočkih državnih odvjetnika. On se oglasio nije. Pa to je nečuveno. O ovakvoj važno stvari ministar šuti. Je li zbog toga došao u Vladu? Sad je, gospodine državni tajniče, vas poslao. Kad se trebalo figurirati eto time pred javnost da se povećavaju plaće i to se smatra jednim velikim doprinosom borbi protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta. Sada ga nema, nema ga inače u javnosti od tada i vas je poslao ovdje da branite ovaj prijedlog zakona. Dakle, prije deset dana se povećavaju plaće, sad se smanjuju. Pa je li Vlada uopće zna što radi? Ovdje samo zazivanje Boga neće pomoći, nego treba nešto i učiniti, vrlo konkretno, ali ne na ovakav način i pogrešno. Dakle, ponovo imamo demonstraciju sile, demonstraciju moći. Želi se sudbena vlast prestrašiti, želi se još jedanput do krajnjih granica pretvoriti u sluškinju aktualne politike. To vladajući žele. Hvala. Dva ispravka. Prvi gospodin zastupnik Ivo Grbić. **Grbić, Ivo (HDZ)** Ispravljam netočni navod kolegice. Prvo, Vlada ne primjenjuje silu ni premijer Sanader. Naime, do sada praktički ista je ostala stvar. Vlada je i prije utvrđivala osnovicu i sad se predlaže. Kako je bila prije osnovica utvrđena? Na bazi kolektivnog ugovora ili dogovaranja sa nadležnim sindikatima došlo se do osnovice. Prema tome, ovdje se samo razdvajaju dvije osnovice i Vlada utvrđuje jednu i drugu osnovicu, posebno za službenike, namještenike, a posebno za suce. (HDZ)** Drugi ispravak, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Pa uvažena je kolegica između ostalog kazala: "ovaj zakon predstavlja napad na neovisnost pravosuđa." To nije točno. Ovaj zakon ne predstavlja napad na neovisnost pravosuđa, ovaj zakon nije izraz sile, prinude ili upućenog straha bilo kome. Ovaj zakon je odraz ekonomske situacije u kojoj jesmo i politike ove Vlade u smislu određivanja mase plaća u ovom smislu za pravosudne dužnosnike.

Dražen Bošnjaković. Izvolite. da Vlada želi nekome pokazat tko je gazda, ovaj zakon nema namjeru utjerat bilo kome nekakav strah, pogotovo ne sudbenoj vlasti. sa sudbenom vlašću mi imamo sjajnu suradnju i sjajnu komunikaciju i upravo svaki zakonski projekt koji ide itekako su naši suci u njega uključeni i daju svoje daju svoje stručne primjedbe i imaju prostor i mogućnost sudjelovati. Tako da s te strane znate ovaj zakon mijenja, kao što su već neki kolege zastupnici ovdje rekli, mijenja samo način kako se utvrđuje osnovica za obračun plaće, a glavne poluge znači koeficijent kojim se određuje i sa kojim se množi osnovica određuje Sabor.Masu sredstava za plaće određuje i donosi Sabor u okviru proračuna Republike Hrvatske. Znate, malo su preteške riječi da Vlada želi ovime utjerat nekome strah u kosti jer naprosto prije četiri godine Vlada, upravo ova je predložila, a ovaj Sabor donio izmjene ovog zakona kojima smo nakon dugo godina sucima priznali 0,5% za… Tako je. I upravo iz toga se vidi namjera Vlade da u onom trenutku kada se to moglo, poboljša materijalni položaj sudaca. Danas je situacija ovakva, ali ovaj zakon ne kaže sutra će vrlo izvjesno ta osnovica ići dolje, međutim vrlo brzo vjerujemo osnovica će ići gore kada se situacija malo promijeni. Stoga, namjera zakonodavca je samo da osnovica ne bude automatizam one osnovice za državne službenike i namještenike, nego da to bude zasebna osnovica koju će utvrditi Sabor. Tako da niti me ovdje poslao ministar Šimonović, nego naprosto Vlada je odredila svojom odlukom da ili ministar ili ja ovdje dođemo i branimo zakon. Ispravak netočnog navoda. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Netočno je, državni tajniče, da ovaj zakon ne unosi strah među pravosudne dužnosnike. On to unosi po sustavu, bez obzira na dobru ili lošu namjeru Vlade. Naime, Vlada sebi sad tu preuzima pravo da određuje plaće. Osnivamo uskočke sudove. Oni znamo moraju suditi u koruptivnim stvarima. Može se pojaviti korupcija i u vladinim redovima, dapače. Pa protiv te korupcije na najvišoj razini mi se trebamo boriti. I sada suci će biti u poziciji da moraju voditi i suditi takve sporove. A istovremeno Vlada određuje njihovu plaću ovisno o tome kako će vodit te sporove, ovisno o tome kako će presuđivati, a takva će im biti i plaća. Ne budu li se svidjeli Vladi, Vlada si je sad uzela ovlast koju do sad nije imala. Svojom Svojom voljom, kaže. E pa suci moji dragi, budete li vi proganjali djelatnike Vlade zbog korupcije, a mi ćemo vama lijepo smanjivat plaću. Pa kad se vi opametite, onda ćemo vam dizat plaću. To ste ugradili u sustav zakona. U tome je problem.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani državni tajniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Imajući u vidu postojeću ekonomsku krizu koja je zahvatila cijeli svijet pa tako i Republiku Hrvatsku ukazuje se potreba da se na svim područjima poduzmu antirecesijske mjere kako bi se ublažila postojeća situacija i prebrodila kriza. Tako u konkretnom slučaju postojećim Zakonom o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika propisano je da se plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika utvrđuju množenjem osnovice koja je jednaka osnovici za obračun plaće državnih službenika i namještenika sa koeficijentom utvrđenim za određenog dužnosnika. Predloženim izmjenama zakona, a kako bi se plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika prilagodile sadašnjim financijskim mogućnostima države i time ostvarile uštede u proračunu odnosno smanjila potrošnja, razdvaja se osnovica za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika od osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika koju osnovicu sukladno predloženom određuje Vlada Republike Hrvatske. Na ovaj način razdvajanjem osnovica omogućuje se da Vlada Republike Hrvatske utvrdi i osnovicu za obračun plaće sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika drugačije od osnovice za obračun plaće državnih službenika i namještenika koja je u pravilu produkt kolektivnog ugovora, odnosno pregovaranja Vlade Republike Hrvatske i nadležnih sindikata. Zbog navedenog podržavam Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika. Hvala.

teret ekonomske krize i rizika i toga su i suci svjesni. Vidjeli smo intervju gospodina predsjednika Vrhovnog suda. Šta je u tome važno? Važno je da način kako se to radi bude takav da ne izaziva sumnju u to da će izvršna vlast na ovaj ili onaj način direktno ili indirektno utjecati na pravosudnu vlast. Ja ne bih išao tako daleko da tvrdim da je ovo mišljeno da je ovo mišljeno zato da bi izvršna vlast utjecala na pravosudnu vlast. Ali potencijal ovog zakona jest takav i šteta je da se isti cilj ne ostvari na jedan drugi način. Sada kada su plaće pravosudnih djelatnika izdvojene u jedan poseban sustav bilo bi primjereno da o osnovici odlučuje ovaj Parlament. Time bi se postigle dvije svari. Prvo, izbjegla bi se sumnja u to da izvršna vlast bilo dizanjem, bilo spuštanjem plaća želi na neki način uvjetno rečeno korumpirati pravosudnu vlast. smanjivanje plaća posebno kad je riječ o smanjivanju je vrlo osjetljiva odluka koja mora biti i javnosti i pravosuđu transparentna. A rasprava u Saboru je mjesto i način kako se ta transparentnost postiže. Još nije kasno. Još Vlada može promijeniti svoj prijedlog. Može umjesto Vlade Sabor staviti kao mjesto odlučivanja i mislim da će i pravosuđe i javnost, pa i politika takvim rješenjem biti puno zadovoljniji nego što je to s ovim rješenjem. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Nalazimo se u jednom malom paradoksu, malo paradoksalna situacija. Čitavim nizom zakona, između ostalog i ovim zakonom Vlada na sebe preuzima nešto što je zapravo izvorna funkcija Parlamenta, ne u Hrvatskoj, svagdje u svijetu. Američki predsjednik kad treba novac mora ići u Kongres po novac. Kongres mu odobrava novac i to je tradicija parlamentarne demokracije. Mi sad ovim nizom prijedloga zakona iskoračujemo iz te tradicije i vidimo da parlamentarna većina vrlo rado na to pristaje, ne buni se protiv toga, ne brani interes Parlamenta, interes Sabora, dignitet Sabora, ali ni trodiobu vlasti ne brani. Ona zbog svoje obaveze, poslušnosti prema stranci pristaje na to da se taj balans koji je do sad postojao i u hrvatskom parlamentarizmu kvari. Šteta je da se on kvari i posljedice će dugoročno biti bitno štetnije, nego što su koristi od ovih predloženih zakona. Zašto kažem da je to i paradoks, ne samo odstupanje od demokratske prakse, nego i paradoks. Vlada je u svakoj zemlji, ne samo u Hrvatskoj, ona je odgovorna za makroekonomsku politiku, ona je odgovorna za stanje u državi. Ako je stanje u državi dobro, ako građani žive sve bolje i bolje imamo uspješnu Vladu. Ne mi, bilo gdje na svijetu. Ako građani međutim žive sve lošije i lošije onda imamo neuspješnu Vladu. To je primjer sad u Hrvatskoj. Građani iz godine u godinu žive sve lošije i lošije, a onda ta Vlada koja je kriva što oni žive sve lošije i lošije uzima ovlasti Parlamenta i još građane kažnjava smanjivanjem plaća. To je jedan paradoks koji je jako teško objašnjiv i još teže prihvatljiv za svakog onog tko želi demokratski poimati stvarnost. Naravno trebalo bi biti neprihvatljiv i za građane, jer ta Vlada proizlazi iz njihove volje. Volja građana je ovdje ustanovila parlamentarnu većinu, parlamentarna većina iznjedrila Vladu i građani su to napravili u dobroj vjeri nadajući se da će Vlada ispuniti svoje obećanje da će oni živjet bolje. Sad kad nije ispunila obećanje Vlada ne kažnjava sebe, pa da na primjer ostavku kao što se to događa lijevo i desno u Europi. Kao što vidimo padaju Vlade, svaki dan po jedna pada. Nisu ispunili obećanje, ali su odgovorni političari, daju ostavku, novi izbori, nek građani biraju. Ova Vlada ne radi to. Ona ne kažnjava sebe, ona kažnjava građane tako da im uzima plaću. A mi smo predlagali znate čitav niz ovdje zakona koliko vrijedno, toliko i uzaludno da se na primjer oporezuje kapitalna dobit. Možda ne bi smanjivati plaće da se Luki Rajiću uzeo novac kad je prodao Luru. A taj bi novac ostao u proračunu, ali on ga je odnio u Švicarsku, novce koje je ovdje zaradio. E a sad kad se Rajiću dopustilo da ode u Švicarsku sa svojim novcima sad fali novaca naravno. A od kog će se uzet? Pa od građana od kog drugog, državnih dužnosnika, javnih službenika, sada sudaca, državnih dužnosnika. Od njih se uzima. I sve to Vlada radi, i sve to Vlada radi naravno da bi spasila sebe, svoju poziciju. Pa to je razumljivo da Vlada spašava svoju poziciju. Ono što je nerazumljivo da je Parlament to omogućuje. Kod ovog konkretnog zakona, pa pazite tu stvarno postoji jedna opasnost. Što veli profesor Josipović, hajde budimo blagonakloni, hajmo vjerovati da to Vlada ne čini sa baš namjerom da vrši direktan pritisak i da ucjenjuje suce. Ali taj mehanizam je ugrađen u zakon, on je ugrađen. Ako mi sad Vladi prepustimo ovakvom jednom odredbom neka Vlada određuje plaće pravosudnih dužnosnika, ona taj instrument, sad joj ga dajemo u ruke, može iskoristiti da vrši pritisak na te suce, da oni sude onako kako je toj Vladi u interesu. Naročito kad dođu njezini predmeti na razmatranje u sudu. Pa gledajte, “Maestro“ je tamo doveo vrlo visoko pozicionirane ljude, u Hrvatskom fondu za privatizaciju. Ali tamo su u Upravnom vijeću Hrvatskog fonda za privatizaciju bila 3 ministra i 1 potpredsjednik Vlade. Pa kako će se pravosuđe usuditi krenuti protiv 3 ministra i jednog potpredsjednika Vlade kad zna da će im Vlada sutra smanjiti plaću na pola ako to naprave? To ugrađujemo u ovaj mehanizam. Pa tko kaže da sutra, pa tko to može jamčiti, da se sutra neki drugi ministri neće uplesti u korupcijske afere? Tko to nama može jamčiti? Ali tko nam može jamčiti da će pravosuđe prema njima reagirati onako kako bi trebalo reagirati kada ti isti ministri će tim sucima određivati plaću? Mi to jamstvo danas deremo. Mi deremo mogućnost da ova zemlja bude pravedna, da bude pravedna prema svima, pa i prema najvišim dužnosnicima. Zbog toga je ovo nečuveno. Pa kaže profesor … /Govornik se ne razumije./ … pa promijenite to. Stavite to bar u ovlast Parlamenta. Bar će se o tome moći raspravljati, iznositi argumenti za i protiv. Danas da dođete pred ovaj Parlament i da tražite smanjivanje osnovice za sudačke plaće dobili biste plebiscitarnu podršku jer svi smatramo da jednako moraju svi faktoru u ovom društvu snositi teret krize, ali to je jedna stvar jer je to poseban moment. Pa raspravljamo da li je moment težak, manje težak? Je li to baš potrebno, nije potrebno, ali vodimo raspravu o tome u Saboru i onda donesemo odluku. Ali ovako više se o tom neće raspravljati. Vlada će odlukom, danas malo više, sutra malo niže, kako nam paše. Već prema tome kako se suci ponašaju, već prema tome kako sude, a naročito kako sude o onima koji odlučuju o njihovim plaćama. Zbog toga ovaj zakon nije zakon kojim se društvo spašava ili pomaže u recesiji, on to nije jer bi se ta ista svrha mogla postići da se ta ovlast ostavi u Parlamentu. Ista svrha. On koristi kriznu situaciju da Vlada uzme sebi ovlasti koje izborno ni u jednom parlamentarizmu ne pripadaju, nema takve demokratske zemlje u kojoj kasa je kod Vlade. Takve zemlje nema. Blagajna je uvijek u Parlamentu i Vlada uvijek mora u Parlament doći po novce. Pa zato se proračun i usvaja u Parlamentu. Ja očekujem da Vlada dođe s prijedlogom da se više ni proračun ne usvaja u Parlamentu. Zašto? Ako će određivati plaće svega, ako će trošiti novce kako ona bude htjela, bez Parlamenta pa što ćemo uopće raspravljati? Vlada se inače tako i ponaša. Ona koristi priliku kad Parlament ne zasjeda da onda mijenja stavke u proračunu kako hoće pa mi tu nešto izglasamo, to nema veze s onim što se u izvršenju proračuna događa. Vlada već od toga radi farsu, ali do sad to bar je radila skrivečki. A ovo je zahtjev pred Parlamentom, dozvolite nam da to radimo otvoreno. Ovo jest zbog sistemske sistemske greške ugrađeno u ovaj zakon, ovo jest napad na nezavisnost pravosuđa bez obzira na intenciju, bez obzira na intenciju. Ono samo po sebi, ovaj zakonski prijedlog po tome kakvo rješenje nudi jest napad. Da li će Vlada tu mogućnost iskoristiti da uistinu napadne pravosuđe? Ja ne znam. Ali će ga moći napast jer joj mi ovim zakonom tu mogućnost dajemo. Zato pozivam vas državni tajniče, pozivam Vladu, razmislite o ovome. Postići ćemo svrhu i na drugačiji način. Smanjiti će se plaće sudbenih dužnosnika, pravosudnih dužnosnika, smanjiti će se, ali dajte da o tome Parlament odluči. Dajte, budimo, njegujmo demokraciju parlamentarnu. Pa nije ona samo da se njome koristi ova Vlada. Pa ona je vrednota ustavna, pa nju moramo sačuvati i za buduće Vlade i za buduće generacije. Pa toliko odgovorni moramo biti prema vlastitoj zemlji, prema demokraciji. Previše je u tu demokraciju uloženo da bismo je danas ovako, ovako pogazili u Saboru. Hvala vam. Hvala. Tri ispravka. Gospođa zastupnica Ana Lovrin. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, zastupnik Stazić je izrekao netočnu konstataciju da ovaj zakon kvari balans između Parlamenta i Vlade u ovom području određivanja sudačkih plaća. Naime, ne znam po koji puta treba ponoviti da ovaj Parlament niti do sada, niti po sadašnjem zakonu nikada nije raspravljao o osnovici za sudačku plaću, već je ona do sada bila jednaka osnovici državnih službenika i namještenika koju je određivala Vlada u pregovorima sa sindikatima pa bi in ultima linea mogli reći da su Vlada i sindikati zajedno određivali sudačke plaće. Ono o čemu jest raspravljao Parlament i zastupnici, o čemu će raspravljati i dalje jesu koeficijenti sudačkih plaća, njihov odnos sa drugim profesijama i njihov odnos između pojedinih sudaca. I upravo ova Vlada je predložila, a ovaj Parlament izglasao zakon po kojem su više nagrađeni i bolje plaćeni koeficijentom upravo oni suci koji će suditi u predmetima organiziranog kriminala i koruptivnim kaznenim djelima. Drugi ispravak, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. **Tomljanović, Emil (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa uvaženi zastupnik je kazao između ostalog sljedeće, citiram, netočno je kazao, citiram: "Vlada ovim zakonom uzima ovlasti Parlamenta. Ovaj zakon predstavlja gaženje demokracije." To apsolutno nije točno. Sama činjenica da se raspravlja, pred nama je zakon, sama činjenica da se raspravlja o ovim institutima, da će ovaj Sabor odlučiti na koji način će se određivati plaće pravosudnih dužnosnika vas demantira. evo da više ne trošim o tome riječ, teško je raspravljati na način da vi ne vjerujete da su i uredbe sa zakonskom snagom zapravo kršenje demokracije. Ja vas očito ne mogu razuvjeriti u neke stvari. Hvala. Pa evo, kolega Stazić netočno i tendenciozno tvrdi da Vlada zapravo želi ucjenjivati suce, pa sad ako budu sudili u našu korist, onda je u redu, ako ne onda su protiv. Mislim, to on dobro zna da je to nemoguće i da to nije točno, ali me plaši i sama pomisao da u eventualnom vladanju kolege Stazića da bi to tako bilo. Mislim da ova Vlada je tražila i molila da se zadrži osnovica s prošle godine, pa od toga ništa. Prema tome, hvala.

Sada će biti posebna odluka za pravosudne dužnosnike. To je jedino što ovaj zakon regulira a glavne poluge u određivanju plaća su i nadalje u ovom Saboru. Sabor je zakonom odredio koeficijente i Sabor kroz proračun određuje ukupan iznos sredstava za plaće a odluka o osnovici samo to pretače u život, jedino to. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Državni tajniče, netočno je da su glavne poluge u Saboru. Sabor će određivati koeficijent. Pa može koeficijent biti kakav god hoćete ako Vlada smanji osnovicu. Pa vi možete imati koeficijent 100 a vi ćete 300 puta smanjiti osnovicu. I šta onda vrijedi koeficijent 100? Neće plaću određivati Sabor nego će ju određivati u konačnici koliko će novaca dobiti neki pravosudni dužnosnik određivat će Vlada i to ne valja, i to vam kažemo da ne valja. I to vam je pritisak na pravosuđe jer može Vlada, ne mora ali može to iskoristiti kao polugu da kažnjava cijeli pravosudni sustav onda ako on počne donositi sudbene odluke protiv te Vlade takve koje se Vladi ne sviđaju. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak je u 15 sati Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, pa onda Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca, pa Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2008. godinu i dalje kako već slijedi. Točku 9. i 10.

nema uvjeta za tu a oko Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lijekovima još se vrši jedno usuglašavanje sa ekspertima Europske komisije. Tako da ćemo početi sada u 15 sati sa točkom 8. 8. i nakon toga točkom 11., 12., 13. i dalje.